Sada idemo na ono što smo i najavili Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u europskom gospodarskom prostoru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 735.

o Konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za vanjsku politiku. Izvješće ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana potpredsjednica, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske EU utvrđena je istovremeno i obveza Hrvatske da pristupi Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru. Sporazum o europskom gospodarskom prostoru sklopljen je u Portugalu '92. a stupio je na snagu 1. siječnja '94. Sadašnje stranke tog sporazuma su sve države članice EU, te Kraljevina Norveška, Republika Island i Kneževina Lihtenštajn kao članice EFTA-e. Švicarska konfederacija ima posebni status. Republika Hrvatska je u rujnu 2012. podnijela zahtjev za pristupanje Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru, a odlukom Vijeća EU iz rujna 2012. dana je ovlast Europskoj komisiji. To je utvrđena ta procedura za vođenje pregovora u ime EU i njenih država članica sa članicama EFTA-e, a u vezi sa pristupanjem RH Sporazumu Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru. Pregovori o pristupanju Hrvatske službeno su otpočeli u ožujku 2013. Održana su 4 kruga pregovora u razdoblju od ožujka do prosinca 2013. tijekom kojih je usuglašen tekst Sporazuma o sudjelovanju RH u ovom europskom gospodarskom prostoru. Sporazum je parafiran u prosincu 2013. Potpisan je 11. travnja 2014. i objavljen u službenom listu 11. lipnja 2014. godine. Privremeno se ovaj sporazum i to je za nas naročito važno, jer od tad možemo kandidirati sa projektima na sredstva koja su uključena u ovaj sporazum i koje ove države koje nisu članice EU osiguravaju za članice EU obzirom da one sudjelovanjem u tom sporazumu de facto sudjeluju u europskom zajedničkom tržištu. privremeno se primjenjuje od 12. travnja 2014. godine. Sporazum je međunarodni ugovor. Sklopljen je, dakle između EU, država članica EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške. Norveške. Inicirane su i izmjene koje se na razini cijelog sporazuma, a sve izmjene koje su inicirane tiču se de facto uključivanja RH u ovaj sporazum između te tri države i država članica EU i modificiranja izričaja kako bi se Hrvatska uključila u onaj popis država članica koje su stranke u ovom sporazumu. Vlada predlaže donošenje ovog prijedloga Zakona o potvrđivanju sporazuma po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje budući da je u interesu RH što što skorije dovršiti postupak formalnog potvrđivanja ovog sporazuma kako bi i ne samo on formalno stupio na snagu nego i sve odredbe vezane za realizaciju onih projekata koji su ovdje predloženi od tri države koje su države članice gospodarskog prostora, a nisu članice EU, kako bi se ti projekti u Hrvatskoj mogli početi i realizirati. Financijski mehanizam za razdoblje 2009-2014 koji regulira odnose između ove tri države i država članica u ovom konkretnom slučaju Hrvatske uključuje alokaciju od neto 8 milijuna Iz tog financijskog mehanizma u svrhu ostvarivanja prioriteta koji su odabrani za financiranje iz tih gotovo 9 milijuna eura za razdoblje 2009-2014 usmjereni su na programe nevladinih organizacija, programe lokalne i regionalne inicijative za društvenu uključenost, smanjenje nejednakosti. Konkretno, iz norveškog fonda projekt obnove Suda u Karlovcu i jedan obrazovni projekt suradnje vezane na pravosuđe sa Vijećem Europe, škola u Vukovaru, NAVIS centar u Šibeniku i jedan dio sredstava namijenjen financiranju socijalnog trijaloga da tako kažem između Vlade, poslodavaca i socijalnih partnera dakle sindikata. To su sve projekti koje kad su specificirani ovi fondovi koje države članice Europskog gospodarskog prostora a ne članice EU pristupaju pristupaju s jednom novom državom u ovu vrstu sporazuma odnosno sporazumnog odnosa specificiraju se ne samo iznosi nego i projekti koji će iz tih iznosa biti financirani. Dakle, ovo je u toj formi ispregovarano. I ovo što je danas pred vama je zapravo potvrđivanje ovog Sporazuma o pristupanju Hrvatske europskom gospodarskom prostoru sa svim konzekvencama koje sam ovdje opisala. Hvala i vama poštovana potpredsjednice Vlade. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoje izvješće? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisnih zastupnika Linić, Vukšić, Hodžić i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena prva potpredsjednice Hrvatske vlade gospođo Pusić. Razmišljao sam treba li uopće raspravljati o ovom prijedlogu Zakona o potvrđivanju sporazuma ali neke stvari ne razumijem pa sam došao javno pitati, vjerojatno ne razumiju ni drugi. I prije je, ništa nije sporno u samome Zakonu o potvrđivanju sporazuma, ali je pitanje zbog čega Hrvatski sabor potvrđuje sporazum znači zakonom na kraju godine, znači na samome kraju godine, kad je već sporazum parafiran gotovo prije godinu dana, nešto manje, kad se zapravo taj sporazum primjenjuje i koja je uopće svrha. Je li svrha nas saborskih zastupnika da dignemo ruke za ono što je već očito? Nitko sasvim sigurno nema nikakvih protivljenja svemu onome što je rekla potpredsjednica Vlade, znači za ona sredstva koja se dobivaju samim pristupom europskom gospodarskom prostoru sredstvima koja daju nečlanice EU, članice EFTA-e koja je nastala kao protuteža europskoj ekonomskoj zajednici nego jednostavno je pitanje funkcije Sabora. Ako je to europska praksa da se na kraju potvrđuje sporazum koji se već u praksi primjenjuje i onaj sporazum koji je parafiran na proljeće, sporazum o kojem se davno pregovaralo, o kojem je i gospodin Plenković pitao čitajući i pripremajući se za ovu raspravu u Europskom parlamentu što je sa sporazumom, u kojoj je fazi, ali on je to pitao isto tako prije godinu i nešto dana. Pitanje je otvoreno, bez ikakve zle namjere, nadam se da prva potpredsjednica Hrvatske vlade to tako neće shvatiti, da li je to europska praksa i zbog čega, znači još jedanput ponavljam na kraju 2014. godine kad se ovaj sporazum odnosi na razdoblje od 2009. do 2014. godine. Hvala Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je Klub Nezavisnih zastupnika također i poštovani zastupnik Grubišić i Kajin. U ime kluba poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani predsjedniče, gospođo ministre, uvažena gospodo zastupnici ma jasno da ovaj ugovor, pardon sporazum o sudjelovanju RH u europskom gospodarskom prostoru treba prihvatiti, treba ga jednom riječju ratificirati. Zanimljiv je bio međutim nedjeljni intervju hrvatskog ambasadora u Bruxellesu koji je rekao otprilike da prava efekte ulaska Hrvatske u EU možemo očekivati, ili bolje rečeno možemo sagledati, vidjeti tek tamo 2023./2024. godine. Ja se čak usuđujem reći i više puta samo to rekao za ovom saborskom govornicom da ni jedna država u prvoj godini ulaska u EU, a naglašavam nisam euroskeptik, nije pretrpjela veći udar na nacionalnu ekonomiju od RH. Da mi sami disponiramo sa onih cirka 4 milijarde kuna koliko uplaćujemo Bruxellesu siguran sam da bi i bruto društveni proizvod u ovoj zemlji rastao, a ne bi permanentno padao. Neko će reći da je to čudno, da to ne odgovara istini, međutim mislim da nisam daleko od istine, od iste. Mi godišnje znači uplaćujemo Bruxellesu 4 milijarde kuna. Koristi vrlo, vrlo male ili bolje rečeno u prvoj godini uopće nije ni bilo. Od 1.6.2013. do 1.6.2014. mi smo uplatili 537 milijuna eura a povukli smo 575 milijuna eura plus 38 milijuna eura. Međutim, ono što je najspornije prioritete nama određuje Bruxelles a ne mi sami sebi. Na dan 31.12.2013. ukupno je bilo dodijeljeno 1 milijarda 254,6 milijuna eura a od tog novca povukli smo 418 milijuna eura i to za IPA 1, za nuklearnu sigurnost i članarine, znači i tu su si novac zadržali za sebe, 160,7 milijuna eura, za IPA 2 preko graničnu suradnju 10,8 milijuna eura, za promet 58,9 milijuna eura, za zaštitu za zaštitu okoliša povukli smo 59,2 milijuna eura, za regionalnu konkurentnost 38,6 milijuna eura, za razvoj ljudskih potencijala 44,7 milijuna eura, za ruralni razvoj 44,8 milijuna eura. I što to govori? Da na neki način EU našim sredstvima prije financira sebe, no što financira nas. Jasno izbora nismo imali. Bit će interesantno sada vidjeti što će ovaj Juncekerov fond težak 315 milijardi eura polučiti. Činjenica jeste i to je pohvalno da je RH kandidirala 68 projekata, ukupno vrijednih 19,2 milijarde eura. To su znači ovi projekti od LNG-a, Jadransko-jonskog plinovoda, Hidroelektrana Kosinj, Termoelektrane Plomin 3, čitam da je najskuplja električna energija upravo iz Termoelektrane Plomin, odnosno termoelektrana na ugljen, kandidiran je i splitski aerodrom i da ne nabrajam dalje. Inače ukupno 28 zemalja EU kandidiralo je negdje milijardu i 300 milijuna eura za spomenutih 325 milijuna eura.

Sad ste me dekoncentrirali. Ali idemo sada ovako što biste vi rekli glede tih članaka. Pa prvo recimo članak 2. i to su isto, i ovaj sporazum da ne bi neko mislio da neće koštati RH iako ovdje u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu zakona stoji da nije potrebno osigurati dodatna sredstava, ali treba spomenuti. Evo članak 2. dodatni financijski doprinos iznosi 5 milijuna eura za RH za razdoblje od 1. srpnja 2013. do uključujući 30. travnja 2014. Ta se sredstva stavljaju na raspolaganje za rezervaciju u jednoj tranši od datuma stupanja na snagu sporazuma o sudjelovanju RH u europskom gospodarskom prostoru ili sporazumu o privremenoj primjeni tog sporazuma. Ili na strani 77., to samo govori gospodine predsjedniče da sam itekako pažljivo čitao ovaj sporazum, kaže: "Dodatni financijski doprinos iznosi 4,6 milijuna eura za RH za razdoblje od 1.srpnja 2013.do uključujući 30.travnja 2014. Ta se sredstva stavljaju na raspolaganje za rezervaciju u jednoj tranši od datuma stupanja na snagu sporazuma o sudjelovanju RH u europskom o sudjelovanju RH u europskom gospodarskom vijeću." Da, volio bih da se varam, ali činjenica je da u ovoj prvoj godini ulazak u EU nije nam baš bog bog zna kako pomogao, a kad govorimo gospodarski usuđujem se čak i reći da smo se mi glede standarda vratili negdje u onu pretkriznu 2007.godinu. Sve u svemu, da ne govorim sada o prosječnom raspoloživom prihodu kućanstva koji je u znatno niži od europskog prosjeka, pa je sa 972 eura, koliko smo imali 2007. na 850 eura u 2008., dok dok je u 28 europskih zemalja prosječni prihod kućanstva 2012. bio 2161 eura, a kako trenutno stojimo mislim da će prije biti gore nego bolje. Sve u svemu, jasno je, nitko neće biti protiv ratifikacije sporazuma u sudjelovanju RH u europskom gospodarskom prostoru, ali u svim tim momentima i što nam je Europa donijela, kako stojimo trebamo posve otvoreno naprosto progovarati. Pa i gdje su tu recimo pojedine regionalne samouprave, gdje vidim da od regionalne konkurentnosti Županija istarska povlači svega 0,82%, od razvoja ljudskih potencijala 2,74%, od prekogranične suradnje gotovo ništa, 200 tisuća eura, od prometa apsolutno ništa, a nema većeg prioriteta od uređenja pruge od Buzeta dolje do Pule, Luka Pula, odnosno Bršice, stojimo nešto bolje kod zaštita okoliša, u naredne 3 godine iskoristit ćemo za odvodnju u Poreču 67,2 milijuna eura, a nadam se da ćemo realizirati i neke druge projekte. Sve u svemu, da ne bih dužio, ovaj sporazum sam pročitao kao i moj prethodnik, ali isto treba priznati da o samom sporazumu nema se Bog zna što govoriti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Ispričavam se kolega Kajin što sam posumnjao u vašu radinost. Poštovani zastupnik Daniel Mondekar u ime kluba SDP-a Hrvatske u Hrvatskome saboru. Izvolite kolega Mondekar. Hvala puno gospodine predsjedniče. Evo, ukratko, dozvolite mi možda na minutu da se osvrnem na poveznu temu, mislim da pitanje hrvatskog članstva u EU nadilazi pitanje fondova EU, daleko nadilazi pitanje samo fondova EU i mislim da neki problemi u Hrvatskoj, a da su vezani uz Europu daleko nadilaze samu gospodarsku krizu, da je to, da su uzroci puno, puno dublji i širi. Svakako da će trebati u jednom trenutku sjesti i raspraviti o učincima članstva na Hrvatsku. Hrvatska je preuzela određene obveze ulaskom u EU, ovaj Sabor gotovo sigurno da bi trebao imati centralno mjesto u takvim raspravama, ali gledajući iskustva drugih članica, gledajući kako funkcionira EU, gledajući odnose među zemljama članicama, gledajući odnose na jedinstvenom tržištu, konkurentnost, itd., Hrvatskoj će trebati i to treba jasno reći 3 do 5 godina da se ušemi u određene sustave i načine rada kako funkcionira EU, ovdje mislim prvenstveno na formalni sustav i cijeli niz onih neformalnih procesa koji se događaju u EU. Što se tiče Europskog gospodarskog prostora, tu treba zaista kratko reći i ovog zakona, klub SDP-a naravno podržava, kao što vidim da podržavaju i svi klubovi, Europski gospodarski prostor koji je nastao '94., nastao je sporazumom što ga je potpisalo tadašnjih 12 država iz ekonomske zajednice sa EFT-om radi stvaranja jedinstvenog tržišta na kojem bi se poštovala sloboda kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. osnovni razlog je bio uključivanje zemalja EFT-e na jedinstveno tržište bez ulaska u EU, u tom trenutku i krajem 80-ih i početkom 90-ih smatralo se da bi preveliko proširenje moglo ugroziti stvaranje jedinstvenog tržišta pa čak neko vrijeme se smatralo i temelje temelje stvaranja zajedničke valute. Danas u Europskom gospodarskom prostoru su 27 od 28 zemalja članica EU, dakle zato to i radimo da Hrvatska, ona, kako se prevodi, …, sudjeluje, dakle i Hrvatska punopravno sudjeluje zajedno sa 3 od 4 zemlje članice EFT-e, Island, Lihtenštajn i Norveška, dok Švicarska kao što znate ima drugačiji status i po informacijama koje je Europski parlament objavio, radi se o tome da Švicarska ima nekakvih 120 različitih ugovora sa EU, uključujući da tu postoji problem naravno oko 4 temelja slobode, imali smo jedan referendum nedavno u Švicarskoj koji pokazuje zapravo i ukazuje na taj problem. Europski gospodarski prostor dakle, ukratko, njegova svrha je proširiti unutarnje tržište EU na države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu. Te zemlje ne žele pristupiti EU ili to možda potencijalno još nisu učinile. To je Europski gospodarski, više od uobičajenog sporazuma o slobodnoj trgovini jer se njime sva prava i obveze unutarnjeg tržišta EU šire na države članice EFT-e, s iznimkom Švicarske, on utjelovljuje 4 slobode unutarnjeg tržišta, slobodnog kretanja roba, osoba, usluga i kapitala i povezanih politika, natjecanje, promet, energija te gospodarsku i monetarnu suradnju. Sporazum sadrži horizontalne politike, strogo povezane s 4 slobode, dakle socijalna politika, uključujući i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, radno pravo i jednako postupanje prema muškarcima i ženama, politiku zaštite potrošača, politiku okoliša, statistika i pravo društava te niz popratnih politika poput onih u vezi s istraživanjem i tehnološkim razvojem koje nisu utemeljene na pravnoj stečevini EU. uspostavljaju se, sporazumom se ne uspostavljaju obvezujuće odredbe u svim sektorima unutarnje tržišta ili drugim politikama obuhvaćenima ugovorima o EU. Obvezujuće odredbe ne tiču se zajedničke poljoprivredne politike ribarske politike, Carinske unije, trgovinske politike, zajedničke vanjske i sigurnosne politike, te područja pravosuđa i unutarnjih poslova i ekonomske i monetarne unije. Ja da tu ne dužim postoji procedura kako se takav ugovor ratificira i zašto traje neko vrijeme, poseban status svakako ima Švicarska i eventualno za zastupnike koji su možda zainteresirani više i oko ove teme se pozabaviti postoji i zaseban pristup vezano uz nordijske odnosno sjeverne zemlje. Još jednaputa zahvaljujem i ponavljam Klub SDP-a podržava donošenje ovog sporazuma. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala i vama što ćete glasovati za prijedlog. Na redu je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice europskih poslova i vanjskih poslova, poštovane kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a podržat će prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o sudjelovanju RH u europskom gospodarskom prostoru. Potpuno je jasno meni se to čini da će svi klubovi podržati ovaj sporazum jer ovaj sporazum je u biti ratifikacija onoga što smo biti izglasali kada smo rekli da, ulazimo u EU, kada su građani RH rekli da ulazimo u EU, prihvaćamo ne samo jedinstveno tržište, jedinstveno tržište za gospodarstvo,jedinstveno tržište protoka ljudi, usluga, roba, nego jedinstveno tržište visokih standarda, visokih ciljeva, razvoja Hrvatske sa EU koja je uvijek bila ne samo početak civilizacije, kulture, napretka, demokracije nego je to i dan danas ostala neovisno o recesijama i problemima koje zahvaćaju cijeli svijet, ne samo EU. Povećanje jedinstvenog tržišta s ovim sporazumom, povećanje mogućnosti određenih programa, određenih fondova, usuglašavanje sa prvenstveno sa Norveškom Republikom Island i Kneževinom Lihtenštajn ne nešto što je trajalo iako je ovaj zakon kao privremeni sporazum u funkciji od mislim veljače ili ožujka ove godine. Ulazak u EU i europski gospodarski prostor u pravom smislu riječi donijeli su napredak su napredak RH kada govorimo o gospodarstvu i u brojkama i to je ono što je ključno i što je bitno kao nadopuna i dokaz prave uloge i EU i pravog načina i pristupa Vlade RH uz sve kritike koje postoje da je recesija. Ali pokazatelji ukazuju da smo ulaskom u EU uspjeli ostvariti i podignuti izvoz. A to je kada govorimo o zemljama EU 8 mjeseci 2013.ili 8 mjeseci 2014.godine povećanje izvoza od 13,9% sa 28,4 milijarde na 32,4 milijarde kuna porast izvoza. Zemlje EFTA-e koje su najviše i vezane u ovom trenutku sa ovim prijedlogom Zakona o europskom gospodarskom prostoru, porast izvoza u zemlje EFTA-e 26,4% sa 701 milijun na 886 milijuna kuna izvoza u 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2013.godinu. I ono što su mnogi mislili da se neće uspjeti da ova Vlada neće realizirati i ostvariti uvjete i konkurentnost hrvatskom gospodarstvu ulaskom u EU u odnosu na zemlje CEFTA-e. Mi imamo povećanje izvoza u zemlje CEFTA-e u 8 mjeseci ove godine za 13,5% u odnosu na 2013.godinu sa 9 milijardi ne da smo poskočili, narasli smo na 10,3 milijarde kuna. I onda kada govorimo i o recesiji i o problemima i makrookruženju i laganom rastu u EU, ali u Hrvatskoj izvoz i industrijska proizvodnja, a posebno u zemlje EU ali i našeg okruženja porastao. I to je onaj pokazatelj ne samo zbog čega i ulazak u EU i sudjelovanje RH u europskom gospodarskom prostoru nego uopće na koji način ova Vlada i sa gospodarskom diplomacijom jasno pokazuje i ostvaruje prostor gospodarstvu u razvoju nedovoljno brzo ne zato što mi to ne želimo ili ne znamo nego zato što su uvjeti takvi da to traži vremena. Ali ono što je ključno jesu li pokazatelji takvi da izvoz raste? Jesu. Da li su pokazatelji takvi da industrijska proizvodnja raste? Jesu. Prema tome, ovaj sporazum i ovaj zakon je samo jedan dio onog projekta, a to je izlazak iz recesije, rasta gospodarstva industrijske proizvodnje, rasta zapošljavanja na kojem smo očito na dobrom putu sporije nego što se očekuje ali sigurno i jasno sa u 2015.godini to će biti realizirano. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Pleše, Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažana potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege. Pa evo ugovorom o pristupanju RH EU utvrđena je obveza je obveza RH da pristupi europskom gospodarskom prostoru što piše i u članku 128. Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru gdje se izričito propisuje obaveza svake članice EU da postane stranka tog sporazuma. Inače Sporazum o europskom gospodarskom prostoru sklopljen je 2. svibnja 1992. godine, između tada 12 članica Europske unije i šest članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu odnosno EFTA-e. Cilj je širenje zakonodavstva Europske unije u područja unutarnjeg tržišta na članice EFTA-e a Republika Hrvatska je podnijela zahtjev u 9. mjesecu 2012. za za pristupanju a 15.3.2013. godine otpočeli su pregovori. Sporazum je parafiran 20.12.2013. godine i potpisan 11.4. 11.4. ove godine kao i protokoli koji prate taj sporazum a to su dodatni protokol o Sporazumu između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financiranju mehanizma za razdoblje 2009.-2014. zbog sudjelovanja Republike Hrvatske u europskom gospodarskom prostoru, dodatni protokol o Sporazumu između Europske ekonomske zajednice Islanda zbog pristupanja Republike Hrvatske Europskom prostoru i dodatni protokol o Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške. Sporazum o sudjelovanju Republike Hrvatske u europskom gospodarskom prostoru je privremeno primijenjen od 12. travnja 2014. godine sukladno sporazumima u obliku razmjene pisama odnosno od dana koji je uslijedio nakon datuma na koji je dovršena posljednja razmjena pisama o njegovoj privremenoj primjeni. Nisu više moguće nikakve izmjene i dopune ovoga sporazuma. Odredbe sporazuma obvezujuće su za nove stranke pod istim uvjetima kao i za već postojeće ugovorne strane. Sporazum o sudjelovanju Republike Hrvatske u europskom gospodarskom prostoru je međunarodni ugovor sklopljen između država članica Europske unije, Islanda, Kneževine Lichtenstein i Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske kojom se odlučuje da Republika Hrvatska postaje stranka Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Za Republiku Hrvatsku sporazum je izuzetno važan u okviru njenog članstva u Europskoj uniji a donosi niz carinskih ovlaštenja, klauzulu o jedinstvenom tržištu, protokolu i vezane za financijske usluge, tehničke propise, norme protokole vezane uz zaštitu okoliša. Sredstva za članice Europske unije i financijskim mehanizmom od 2009. do 2014. uključeno je kako smo čuli 8 milijardi i 850 tisuća eura, nadam se da, jer to je već kraj 2014. godine, da su ta sredstva i utrošena. A jedino recimo primjer na tome sporazumu bi bila jer se parafira na kraju …/Govornik se ne razumije./… dana na koje razdoblje se i odnosi. Hrvatski laburisti će podržati ovaj sporazum. Hvala. Hvala lijepa poštovani kolega. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani kolega zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Izvolite kolega Milošević. Hvala gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice i potpredsjednice Vlade, uvaženi kolege. Pa nesumnjivo je dobro i korisno za Republiku Hrvatsku da osim što smo evo nakon dugo godina nastojanja i pregovora prije nešto više od godinu dana postali punopravna članica Europske unije da uđemo i u zajednički europski ekonomski prostor. Istovremeno treba reći ipak da s obzirom da naknadno a 11. je travnja 2014. potpisan sporazum pa ne vidim baš pretjerano mnogo smisla da mi ovdje sada u Saboru raspravljamo o nečem što je već potpisano a i teško je raspravljati o ovom dokumentu koji jesam pročitao gospodine predsjedniče, nije da se ima mnogo što za pročitati, ali nije to bitno, bitno je nešto sasvim drugo. A to je dakle da, to je korisno i sigurno je da to pristupanje kao i Europskoj uniji još više otvara prostor i donosi veliki potencijal Republici Hrvatskoj. Međutim, da biste kao i uvijek u životu iskoristili potencijal nečega morate biti sposobni, morate biti brzi, morate biti pametni. A ja nekako ne vidim zadnjih nekoliko godina otkad smo bili neposredno pred ulazak u Europsku uniju, pa smo ušli u Europsku uniju pa evo sada smo godinu i pol dana punopravna članica da smo sposobni, brzi i pametni. Dakle nesumnjivo je da je Hrvatska unijela iako nevelika zaista određeni potencijal na cijeli ekonomski prostor, europski, od našeg geostrateškog položaja koji predstavlja individualno možda i jedan od najvećih potencijala koje Hrvatska ima ali recimo da biste ga iskoristili trebate sagraditi nizinsku prugu kojom ćete povezati recimo Rijeku i Vukovar. Da li će se to desiti? Neće. Vlada Republike Hrvatske odustala je od nizinske pruge jer konstruirati će zapravo staru trasu. Da li imamo energetski potencijal, odnosno postat energetsko čvorište, bez obzira na to što će se dešavati sa južnim tokom, imamo. Što se dešava? Ništa. O LNG-u pričamo čini mi se godinama. O industriji neću ni govoriti, dakle svatko pametan prije svega čuva ono što ima, pa onda pokušava stvarati nove industrije, nova radna mjesta. Mi kao što smo čuli evo jutros u pauzi kada je u pitanju Imunološki zavod a nije to jedina tvrtka, nismo u stanju sačuvati niti ono što imamo vrijedno. A najvrjednije konkretno u Imunološkom zavodu je upravo znanje tih ljudi i sojevi o kojima danas nije bilo riječi kada su u pitanju cjepiva. Da li se o tome, da li netko o tome vodi brigu ne. Zašto? Vjerojatno nikome nije stalo. nije samo Imunološki, možemo pričati o Gredelju, možemo pričati o Dalekovodu, doduše Dalekovod će vjerojatno biti spašen zato što je jedna hrvatska banka bila izrazito zainteresirana za spas te firme. Možemo pričati o Dioki-ju ima cijeli hrvatskih industrijskih sektora koji čini mi se nije da nije jasno ovoj Vladi da ih treba spašavati u izvanrednim okolnostima. O turizmu i o poljoprivrednom potencijalu ja mislim da nema potrebe pričati ovdje u Hrvatskom saboru, svi ste dovoljno o tome govorili, svi smo svjesni i naša javnost prije svega toga potencijala u turizmu. Međutim evo dva projekta koja su najavljivana i tada kada sam ja bio 2011. smo pokrenuli dakle Brijuni Rivijera ili Kupari. I dana danas ništa. Nema sada tu kolege Jelušića, prije 2 tjedna me optužio da širim lažni pesimizam, pa da ja ne bi širio lažni pesimizam ja ću samo pročitati neke podatke iz Eurostata, čak ne Državnog zavoda za statistiku i neke na internetu dostupne podatke, recimo svjetskog ekonomskog foruma kako to zapravo mi danas stojimo i gdje smo mi danas u odnosu na prije svega one članice Europske unije i šireg ekonomskog prostora o kojem danas raspravljamo. Dakle krenimo od gospodarskog rasta. Mi smo jedina država Europske unije osim Grčke koja je zapravo u defaultu rekli bi pučki u bankrotu, koja 6 godina za redom je u krizi. Što se tiče nezaposlenosti, jedini lošiji od nas u Europskoj uniji pa i šire, dakle europskom ekonomskom prostoru su Grčka i Španjolska. Mi smo na evo konkretno 16%, oni su na 24% otprilike jedni i drugi. Kad su u pitanju investicije to je interesantno, na EUROSTAT-u jedina europska država koja nije dostavila podatke kad su u pitanju investicije to je Hrvatska. Bilo da se radi, dakle prije svega općenito o institucionalnim sektorima niti države, niti poduzetnika, niti domaćinstava. Kada je u pitanju javni dug, tu smo negdje pri samom vrhu prije svega onih koji su nisko razvijeni, a kad usporedite nas koji imamo izrazito visok javni dug s nekima s kojima smo relativno na dnu ekonomski gledano Europske unije, oni imaju dvostruko pa i više niži javni dug. Hvalimo se sa industrijskom proizvodnjom koja će vjerojatno rasti 0,9 možda i više posto u godini dana, međutim istovremeno naši susjedi, recimo Mađari imaju rast industrijske proizvodnje u proteklih godinu dana preko 9%, Rumunji 9%, Slovenci skoro 4%, Slovaci 5%. Europski ekonomski forum nas je svrstao, dakle pali smo sa 75. na 77. mjesto po konkurentnosti. Jedina država europskog ekonomskog prostora iza nas je Grčka, s tim da je Grčka sa 91. došla na 81. mjesto u proteklih godinu dana. Sve ostale države su daleko ispred nas na toj listi. Kada gledate dalje Hrvatsku izdvojeno, upravo po analizi Svjetskog ekonomskog foruma, onda vidite da su najveći hrvatski problemi neefikasnost državne birokracije i nestabilnost politika. O tome govorimo svi. Što za to ima reći premijer, premijer je rekao da nikako se neće u sljedećoj godini dana radit reforme, kao da smo neke reforme ozbiljne u proteklih nekoliko godina ove Vlade i vidjeli. Rezultat svega toga, kažu ekonomski analitičari kad uzmete i državna jamstva u 4 godine mandata ove Vlade javni dug Republike Hrvatske narast će preko 10 milijardi eura. 45 milijardi eura cca mislim da ne treba ništa govorit, svaki komentar dalje je suvišan. Dakle, da li postoji ozbiljan hrvatski potencijal unutar europskog ekonomskog prostora, da. Rezultat je tu, potencijal je tu. Tko je odgovoran za ovu razliku? Vlada Republike Hrvatske. Hvala.

sporazum ali vaša rasprava je u cjelini bila kritika Vlade i ekonomske politike pa ću vam još jedanput ponovit da i industrijska proizvodnja i izvoz u ovoj godini iznimno rastu, 7 do 13%, kako industrijska proizvodnja tako i izvoz. Ja vas podsjećam da vi vrlo lako znate kritizirat, nist riješili, niste riješili. A zašto niste riješili? A ne postavljate pitanje tko je nama ostavio sve to skupa da bi mi to rješavali tek tako. Kad govorimo o državnim jamstvima, o rastu javnog duga, pa budimo iskreni, budimo i otvoreni budimo i realni, javni dug je postojao i 2009. i 2010., međutim promijenile su se određene i metodologije pa onda i ono što je onda postojalo kao dug, ono što danas ulazi kao javni dug, kao Hrvatske autoceste, tada se nije knjižilo kao javni dug. Prema tome, ništa se u mnogočemu nije po tom pitanju promijenilo, ali promijenilo ono što vi spominjete energetika. Pa Hrvatska postaje energetski neovisna, neovisna, Hrvatska je dio Transadriatic pipe ili plinovoda, Hrvatska je dio europskog projekta LNG-a. To je europski projekt, ne samo hrvatski. Hrvatska istražuje ugljikovodike, Hrvatska u ovom trenutku kao Vlada Republike Hrvatske Hrvatska Vlada je krenula u natječaje i kupara i sve druge vrijedne turističke imovine, a do sada kada ste vi bili na vlasti to ipak nije bilo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Gjurković, pa ja se zaista trudim biti dobronamjeran, da ne kažem i nešto više od toga, međutim ajmo prvo za početak se držat brojeva, statistike, konkretnih činjenica. To je jedno. A drugo, ja mislim da naši građani nakon 3 godine mandata bilo koje Vlade pa i ove apsolutno ne zanima što je bilo i što je moglo biti prije 5 godina, zanima ih što se biti danas, što je danas, što će bit sutra i što će bit prekosutra. Dakle što smo vidjeli protekle tri godine ponavljat neću, ali ću vam nekoliko stvari odgovorit. Dakle prvo, kad govorimo o famoznoj statistici, onda vam je da biste izračunali ovaj zadnji izvoz koji je izračunat u Republici Hrvatskoj što je odlično da raste izvoz, ali ne raste tom stopom nažalost. Svi bismo htjeli da je to tako. Promijenjena je metodologija o kojoj ste pričali kad ste pričali o javnom dugu. Dakle nemojte jedanput reći metodologija je mijenjana, drugi put nije mijenjana. Dakle jednostavno nije tako. Svi bismo željeli da raste zaista 13% izvoz ali to nije tako, a i teško je da raste izvoz 13% u slučaju kad imate industrijsku proizvodnju koja raste 1%. Dakle to valjda toliko znate. O energetici, čujem da će se sad opet raspravljat o Ombli. Ombla je započeti projekt još prije mandata ove Vlade pa je prekinut, pa je plaćena kamata, pa šta će sad bit? Dakle nakon milijuna eura plaćenog troška od strane HEP-a sad će opet, naravno treba pokrenut se Ombla. Plomin traje 3 godine. Dakle o kojim to projektima pričamo? Ovim tempom pa koliko bi trebalo, desetljećima bi trebalo ovoj Vladi da se nešto stvori i nešto napravi u ovoj zemlji. Pa mi nemamo tog vremena.

izlaganju i stvarne realne podatke koji zapravo oslikavaju tužnu sliku hrvatskog gospodarstva danas nakon 3 godine vladavine ove koalicije. Jer u suštini se i ne treba o ničemu drugom govoriti. Što se dogodilo? Zašto je takovo stanje i realno ljudima prikazivati ono u suštini što je, a naravno sve sa ciljem da se situacija dramatično promijeni. I u svojem odgovoru, u replici ste i rekli zašto na žalost nije točna ova činjenica o tom famoznom rastu izvoza. To je izvoz u ništa bih rekao, dakle tu se ne događa na žalost ništa spektakularno kod rasta industrijske proizvodnje od 1%. Nemamo što izvoziti da bi izvoz stvaran bio 13%. No međutim, ono što je još tragičnije a što je suštini, premda je kolega Mondekar rekao da i to nije na neki način najbitnija tema. To su fondovi, europski fondovi. cijeli smisao između ostaloga tog jedinstvenog gospodarskog prostora i svega onoga što Europa čini je kvalitetno i pametno upravljanje tim zajedničkim novcem i sposobnošću apsorpcije fondova. E pa tu smo zapravo u najkatastrofalnijem stanju. Kraj 2014. godine, natječaja za strukturne fondove nema, odbijaju nam se programi, nemamo pravilnike i nemamo niti informaciju kada ćemo konačno biti u stanju početi se na natječaje koji bi od 2014. do 2020. godine trebali iz apsorbirati preko 10 milijardi eura u hrvatsko gospodarstvo. Toga nema.

Hvala gospodine predsjedniče. Pa u pravu ste kolega Popijač, nisam, namjerno nisam spomenuo europske fondove, o tome stalno govorimo, to već i vrapci na grani znaju. Međutim, ono što je ključno. Ja mislim da bi konačno trebali se svi u ovoj sabornici, za početak možda bi to nešto vrijedilo i hrvatskoj Vladi se zaista suočiti sa realnošću. Meni je sve teže govorit sa žestinom, sve češće govorim ožalošćen kao najnormalniji građanin ove zemlje koji je od 25 godina sam pokušavao nešto raditi. Dakle, kao i mnogi drugi u Hrvatskoj šta god, nije bitno. Dakle, u ovih tri godine uz sav potencijal koji jest apsolutno predstavlja ulazak u EU, a danas raspravljamo u ulasku u ekonomski prostor. Jednostavno se ne dešava. Kolega Gjurković, zaboravili ste prije tri godine riječi premijera Milanovića "Hic Rhodus, hic salta!" To ću još vjerojatno sto put ponovit, to je bilo rečeno. Pa hajmo se tog držat! Nitko sretniji od svih nas ovdje u sabornici i svi građani Republike Hrvatske da je ova Vlada uspješna, sposobna i da se mi ovdje tu nadmećemo idejama i da se borimo na drugi način, ne da se valjamo tu sa podacima koji su užasni i ne mogu bit užasniji. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo ministrice vanjskih poslova, kolegice i kolege zastupnici. Čini mi se da smo u zadnje dvije, tri rasprave malo otišli od teme vanjske politike na gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj za koju nam je svima jasno kakva je i svi vidimo i svi osjetimo tu situaciju. Ovdje su kolege spominjale sve projekte, objekte, tvrtke i sve ono što zapinje i što na žalost ne ide. No, ono što evo danas tema je ovoga zakona, a zapravo međunarodni ugovor, međunarodni sporazum je po svom značaju, po svojoj težini, dakle jači od svakoga zakona. U ovom materijalu piše da se zakon mora potvrditi odlukom Parlamenta, odnosno Hrvatskog sabora kao što piše na stranici 6. Dakle, sporazum se primjenjuje od 12. travnja 2014. privremeno, odnosno od dana koji je uslijedio nakon datuma na koji je dovršena posljednja razmjena pisama o privremenoj primjeni Sporazuma o sudjelovanju RH u europskom gospodarskom prostoru i privremenoj primjeni dodatnog protokola uz sporazum između Kraljevine Norveške i EU o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2009./2014. Dakle, to završava. U interesu je RH što skorije dovršiti postupak formalnog potvrđivanja što mi zapravo sada i radimo fol ovim davanjem suglasnosti ovome zakonu, dizanjem ruku odnosno pritiskanjem zelenog zapravo potvrđujemo ovaj Sporazum što uopće nije sporno ni za jedan od klubova koji je ovdje govorio. Ono što smo tražili u, čini mi se prije dva tjedna u saborskoj raspravi, jednom žestokom tonu je i da ovdje raspravljamo i o našoj vanjskoj politici ukupno. Dakle, nije problem sporazum između, o sudjelovanju RH u europskog gospodarskom prostoru nego je, nego je ukupna vanjska politika ta koja zanima sasvim sigurno naše građane, ali i nas zastupnike. Europski gospodarski prostor, sporazum sa Lihtenštajnom, dakle Kneževinom Lihtenštajn, Kraljevinom Norveškom i Islandom koji su članice EFTA-e ili kako se to može u prijevodu reći Europski savez za slobodnu trgovinu je nešto što su potpisale sve zemlje EU, pa tako i novopridošla članica Hrvatska od 1. srpnja prošle godine. U ministarstvu, kada već govorimo o ministarstvu i njegovom djelovanju, Ministarstvo vanjskih poslova, znamo da smo prije nekih ne znam točno, možda 8 mjeseci govorili o funkciji Ministarstva vanjskih poslova u gospodarskoj diplomaciji što bi trebalo donijeti i određene rezultate i na gospodarskom planu Republike Hrvatske. Pa onda i ova rasprava kolega iz HDZ-a ima donekle i smisla, u smislu poboljšanja prije svega privlačenju investicija u Republiku Hrvatsku. Čini mi se da i negdje sam pročitao, možda će to ministar potvrditi ili opovrgnuti da je oko 200 ljudi, naravno stranačkih, zaposleno u Ministarstvu vanjskih poslova u svezi djelovanja u gospodarskoj diplomaciji, dakle novozaposlenih u u gospodarskoj diplomaciji RH. Voljeli bismo, ovdje između ostaloga kad smo već prije nekih dva tjedna raspravljali o vanjskoj politici, čuti i saznati i rezultate te gospodarske diplomacije poglavito ako su oni pozitivni, dakle afirmativni, da mi pozdravimo te uspjehe naše gospodarske diplomacije. Nažalost, evo čini mi se da još uvijek nemamo takvog izvješća. Nadamo se da će to biti uskoro. Gospođa ministrica i potpredsjednica Vlade je govorila o projektima koje je Kraljevina Norveška Norveška potpomogla u RH. Čini mi se da je rečeno da je novcima Kraljevine Norveške, dakle financijskom pomoći se gradi Palača pravde ili Županijski sud u gradu Karlovcu jel' tako ako se dobro sjećam? I još čini mi se dječji vrtići neki, iako bez obzira što kažu poklonjenom se konju ne gleda u zube, iako netko reče ovdje da je to sića ovako doslovce jel', ali kažem poklonjenom se konju ne gleda u zube. Ali ono što sam, kad su već spominjani Palača pravde i vrtići onda je vrlo zanimljiv hod pješice Vukovarskom bolnicom, ulicom grada Vukovara u Zagrebu. Imamo Ministarstvo pravosuđa, pravu palaču, doslovce palaču jel' na kojem piše lijepo Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa. A odmah lijevo, dakle 5 metara od ministarstva imamo u derutnom stanju dječji vrtić. možda bi dobro bilo da naša ta diplomacija gospodarska kad već imamo takvu diplomaciju da obnavlja i dječje vrtiće pa i palače pravde malo razmisli o tome da ulože se novci bilo od od Kraljevine Norveške, novci koji su dobrodošli u RH, svaka kruna norveška jel' ili pak bilo koja valuta, da se i taj dječji vrtić pored Palače pravde, pardon Ministarstva pravosuđa jel' obnovi. Možete pogledati, ja sam to snimio ali nažalost ne mogu vam sad na mobitel pokazivati kako izgleda razlika između dječjeg vrtića u Zagrebu i Ministarstva pravosuđa, jedno do drugog odmah u istoj ulici Dakle, ministrica je decidirano rekla da i u ovim sporazumima između Kraljevine Norveške i to je bitno da postoje točni iznosi i namjena sredstava koje Kraljevina Norveška je inače i donirala i ima u sporazumu od ranije dok još Hrvatska nije bila članica EU, da se ti sporazumi i projekti dovrše do kraja, što je za pozdraviti u svakom slučaju. I klub HDSSB-a kao i ostali s obzirom na situaciju u kojoj jesmo i da je ovaj zakon dakle afirmativan u smislu članstva Hrvatske u EU i i sporazuma sa zemljama EFTA-e koje su dakle u istom gospodarskom krugu u Europi će biti za. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Poštovani zastupnik Ivan Domagoj Milošević ima repliku. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić rekli ste da smo skrenuli na ekonomske teme. Pa skrenuli smo iz jednostavnog razloga što se prečesto u Hrvatskom saboru a i šire u hrvatskom društvu bavimo formom, a ne suštinom. A suština valjda ovog sporazuma jest napredak, boljitak hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana, to bi trebala biti suština. A da biste to ostvarili morate biti brži, sposobniji i pametniji od drugih. Ako ste gluplji, sporiji i manje sposobni onda ćete zaostajati za drugima i to je ono što se nama dešava. I dakle napokon treba prihvatiti realnost, a naša realnost i ekonomska i socijalna je gruba i teška. Kad prihvatite realnost onda se konačno možete početi mijenjati. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Milošević znamo iz dakle olimpijskih načela altius, citius, fortius o tome jel', prema tome ne treba to posebno citirati jasno da je gospodarska situacija. Ali kažem samo tematika je vanjska politika i zakoni su u svezi u svezi vanjskopolitičkih tema jel'. A što se tiče gospodarstva i stanja u gospodarstvu i o stanju općenito u, financijskom i stanovništva i građana i gospodarskih subjekata tu smo suglasni i vi i ja. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. U ime predlagateljice Vlade RH prva potpredsjednica Vlade i ministrica poštovana Vesna Pusić. Hvala svima koji su sudjelovali. komentara, odnosno odgovora na vaše komentare i primjedbe. Nekoliko sudionika u raspravi je spominjalo činjenicu da se tek sada raspravlja o ratifikaciji jer ovdje se naravno radi o ratifikaciji kao što je redovita procedura. Dakle, ova procedura je u skladu sa ratifikacijom međunarodnih ugovora ove vrste. Zašto sada? Mi smo počeli te pregovore nakon okončanja pregovora a prije ulaska u EU, a nakon okončanja pregovora o ulasku u EU, dakle početkom jeseni ili krajem ljeta 2012. 2012. Počeli smo ih zato što je naprosto se poklopilo tako da financijske perspektive su išle do 2013., odnosno nova perspektiva je 2014-2020. i de facto smo bili u priličnom vremenskom tjesnacu da stignemo ispregovarati i realizirati ovaj sporazum prije isteka tog roka. Dakle, prije isteka roka 2014. u kojem bi još mogli koristiti ova sredstva iz prethodne faze. Cijeli, kao što sam uvodno rekla, obzirom na članstvo Hrvatske kao novi element, novi moment u cijelom europskom gospodarskom prostoru, izmjena tog sporazuma mora se potvrditi sa unošenjem Hrvatske i u europskim dokumentima, i u dokumentima država članica i naprosto je u ovom trenutku taj proces ratifikacije u tijeku i mi ga ratificiramo sad u Hrvatskom saboru. Kad se završi cijela procedura ratifikacije on može i formalno stupiti na snagu i naš je cilj da stupi na snagu naravno što prije. Ali razlog je da nije, da se ne događa ta procedura smo u Hrvatskoj. Rečeno je ovdje da je Hrvatsko članstvo u EU bilo udar na nacionalnu ekonomiju. Mislim da je to, kako bi rekla, malo pretjerano, čak i za ovako predizborne potrebe da je malo pretjerano. Obzirom kako god gledali statistiku i koju god metodologiju koristili razlika će možda biti u brojevima, ali i izvoz raste i to naročitu upravo u zemlje europskog gospodarskog prostora. Da samo za potrebe javnosti, jer naravno u Saboru to svi znaju pojasnim o čemu se točno radi. Dakle, radi se o jednom prostoru slobodne trgovine. Prostore u kojem naši proizvođači ne plaćaju carine, ne plaćaju pristojbe koje oni koji nisu dio tog gospodarskog prostora plaćaju kad izvoze, odnosno kad prodaju na tom tržištu. Prema tome, logično je da je i izvoz porastao jer su povoljniji uvjeti i da je porasla industrijska proizvodnja. Vi možete reći da je ona bila u katastrofalno lošem stanju pa da je zato porasla, to je također moguće. Veliki dio industrije je uništen i u 90.-tima i poslije toga. Ali činjenica je svejedno da je industrijska proizvodnja porasla, energetika je npr. jedna od grana gdje je eksplicitno rečeno od strane naših američkih partnera vrlo javno, da do 2012. godine Hrvatska nije postojala na energetskoj karati Europe. …/Govornica se ne razumije./… za energetiku, energetsku diplomacije. Nije postojala na energetskoj karti Europe kamoli svijeta. U kratkih nekoliko tjedana i potpredsjednik Biden i ministar vanjskih poslova Kerry u razgovorima SAD – EU, a na konferenciji u Istambulu Joe Biden, Hrvatska je strateška točka i razvija se u stratešku točku u europskoj sigurnosti Europe. To je činjenica za koju ne trebaš biti čak ni u Hrvatskoj da vidiš, dakle vidi se čak iz Amerike što bi se reklo, ta činjenica. A ta činjenica proizlazi iz druge tri činjenice u najmanju ruku o kojima, o nekim a se nije ni pričalo, o nekima se pričalo ali se bome ništa nije radilo, e sad se i radi. Dakle, jedan LNG o kojem se puno pričalo sad se i radi, između ostalog i to da je ušao na listu strateških energetskih projekata, prioritetnih energetskih projekata EU. I u I u tome da su dobivena sredstva za finalnu studiju izvodljivosti i u tome da je kandidiran kao projekt za Juncekerovih 300 milijardi eura novog investicijskog zamaha Europe. Drugo projekt je transjadranski plinovod sa odvojkom prema Hrvatskoj, dakle od Albanije prema Hrvatskoj, azerski plin u Europi projekt koji nije postojao, gdje je Hrvatska upravo svojom diplomacijom doprinijela i tome da se odluči za ovaj pravac transjadranskog plinovoda a ne gornjeg puta kroz ne razumije./… doprinijela je i sada i vrlo aktivno radi na tome da se dakle jedanput kad je donesena odluka da se ide na ovaj pravac prema Albaniji, pa preko u Italiju, da se jedan krak povuče i uz naš dio jadranske obale. I treće je istraživanje i eksploatacija u Jadranu. Dakle, tri ključna momenta energetske neovisnosti, ali naravno ne samo Hrvatske, nego onda potencijalno odavde prema Mađarskoj i Poljskoj, s druge strane Sloveniji i Austriji, i s treće strane potencijalno naročito s ovim novim odlukama i zemljama jugoistočne Europe. Dakle, ozbiljni projekti, ozbiljni sugovornici i zaista ozbiljan pomak. I mislim da kritika, gdje kritika spada apsolutno, ali trebamo moći biti zajednički ponosni i na svoju zemlju, i na svoje uspjehe, i na svoju ulogu i vidljivost i u međunarodnim odnosima, i u energetskoj politici koju svatko zna da to praktički jednako međunarodni odnosi, odnosno jednako vanjska politika. I kad je nešto dobro, pa nemojmo se sami sebe zakapati u zemlju. Treba kritizirati što nije dobro, ali što je dobro, treba imati prostora i snage reći, je, dobro je, ajmo to dalje razvijati zajednički sa jednim normalnim konsenzusom, mene ništa ne smeta ako je nešto dobro i pametno da to zajednički radimo bez obzira od kud dolazilo. I nije po mom mišljenju sasvim primjereno da se za Hrvatsku kaže da je preglupa, pa ili da se za mene osobno kaže da sam preglupa da radim neke poslove koji se tiču naše vanjske politike. Mislim da to rezultati ne pokazuju pa ako pitate i bilo koga od ministara EU s kojima mjesečno barem jedanput komuniciramo ili i šire od toga, vidjet ćete da ta ocjena ne odgovara onome što ti ljudi misle i mislim da to nije niti potrebno niti nekako primjereno u ovoj situaciji. Dakle, mislim da sigurno nismo neki Bog zna kakvi geniji, ali takvih ovdje nema po mom mišljenju, ali glupi nismo, kolega Milošević, ja mislim da nismo. Da imamo rezultate koji to pokazuju pa i međunarodnu reputaciju koja to pokazuje i mišljenje naših kolega koji će vam vrlo rado to reći. Što se tiče, dakle, naših firmi u međuvremenu i Gredelj i Brodogranja, u ovom konkretnom slučaju Uljanik, ali splitski Škver, i Vijadukt i Ericsson, Nikola Tesla, svi su u suradnji upravo sa našom diplomacijom, realizirali ili su u procesu realiziranja nekih projekata, nema samo poteškoće i prepreka na hrvatskom tržištu, ima ih svugdje. Svugdje ima različitih vrsta protekcionizma, administrativnih barijera i u tome mi radimo. Ja igrom slučaja ovdje imam jedan kratki izvještaj upravo o gospodarskoj diplomaciji jer pripremamo to za veleposlaničku konferenciju koja je ovaj tjedan. Ali da ne ulazim sada u previše detalja, imam ovdje, samo da vam kažem da od 1. listopada 2013. kada smo započeli s tim projektom, podršku od gospodarske diplomacije je zatražilo nešto preko 1300 hrvatskih izvoznika. Dakle, tvrtki koje izvoze, a kroz naše institucije i konzultacije i naš posao, pružili smo preko 3500 različitih vrsta usluga, informacija, kontakata, povezivanja sa partnerima, itd., tako da zaista ima efekta i ove stvari koje se događaju u srednjoj Aziji, dakle u …, Kazahstanu i Azerbejđanu su naravno rezultat kvalitete naših tvrtki, njihovih proizvoda, ali vjerujte mi u velikoj mjeri realizaciji toga je doprinijela gospodarska diplomacija. Nema 200 novozaposlenih što se tiče gospodarske diplomacije nego je Državni ured za međunarodnu trgovinu prešao u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dakle, Ured za vanjsku trgovinu, međutim i tu se smanjio broj ljudi, tako da ukupno se u ministarstvu, bez obzira što smo, kako bih rekla, spojili, odnosno preuzeli taj ured,

Odlaskom u mirovinu i principom jedan za dva, dakle dva čovjeka odlaze iz ministarstva, jedan novi mladi čovjek se temeljem toga može primiti. Ja se slažem da bi moralo promijeniti se i popraviti mnoge stvari, uključujući u dječji vrtić, ali u ovom slučaju, što se Norvežana tiče, i oni su bili zainteresirani, a moram reći i mi u u ovom konkretnom slučaju i ograničenim sredstvima za školu u Vukovaru, mislili smo nekako da je to u ovom trenutku primjerenije. A što se tiče rasprave o vanjskoj politici, učinili bi mi veliku čast i zadovoljstvo, ja jako volim raspravljati o vanjskoj politici, da mogu doći u Sabor i sa velikim zadovoljstvom ovdje raspravljati o svim aspektima vanjske politike. Zasada mi je to bilo omogućeno više navrata, više ne mogu se sjetiti koliko, u okviru i u organizaciji Odbora za vanjsku politiku i Europskog odbora. Dakle, tamo smo raspravljali o konceptu vanjske politike, rezultatima vanjske politike i pojedinim segmentima vanjske politike, bilo zemljopisno, kao recimo odnosi sa Ruskom federacijom, bilo tematski, kao recimo energetika, dakle u Saboru se vrlo živo i moram reći Vanjsko politički odbor i Europski odbor to vrlo redovno organiziraju, a ja ću sa velikim zadovoljstvom ako me Sabor pozove, sa velikim zadovoljstvom raspravljati o toj temi. Poštovana potpredsjednice, vi predložite temu, materijal, mi ćemo staviti to na dnevni red. Dobro došli sa temom i sa materijalom. Tu smo otvoreni. Sa materijalom, naravno. Hvala lijepa. Da, dobro. Ne treba sufliranje bez pločice, a idemo na replike. Prva replika poštovani zastupnik Đuro Popijač. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo potpredsjednice Vlade, mnogo ste vremena utrošili obrazlagajući što ste učinili u području energetike. Ja ću vam kratko reći, niste učinili ništa. Dakle, reći da Hrvatska nije postojala na energetskoj karti Europe je zapravo besmisleno, oprostite na grubosti. Zar ste vi izgradili 2 tisuće kilometara plinovoda, zar ste vi izgradili ijednu interkonekciju prema susjednim zemljama? zadnja je izgrađena i otvorena 2011.godine prema Mađarskoj koja je upravo omogućila da se Hrvatska uključuje u europske energetske tokove. Jeste li izgradili ijedan dalekovod ili trafostanicu ili energetski povezali u sustavu energetske mreže prema susjednim zemljama? Niste. Zadnja je napravljena 2011.godine prema Mađarskoj i to je omogućilo povezivanje hrvatskog elektroenergetskog sektora sa jedinstvenim energetskim sektorom Europe. To je napravljeno prije vas. Jel ste možda napravili ijedan izvor el.energije u dvije godine? niste, nijedan. Jel ste možda napravili ijedan kilometar naftovoda? Niste. Završeno je ono što se je Dal ste vi možda zaslužni što nafta pada na 60 dolara, jesu to nova otkrića nafte u hrvatskom Jadranu i na kontinentu? Nemojte molim vas. Sve ono što Hrvatska danas baštini je rezultat geopolitičkog položaja i kretanja na svjetskom i svjetskim okolnostima u području energetike plina. Molim vas nemojte uzimati, naravno da sve u Hrvatskoj nije počelo niti ne završava sa bilo kojom Vladom pa niti sa vama.

može se graditi šta god hoćete ako nemate šta puštat kroz to. Dakle jedna stvar je da nema korupcije, druga stvar je da su započeti projekti o kojima se nije niti sanjalo, a treća stvar je da to nije moj citat, dakle to nije moja izjava, to je izjava jednog od najsnažnijih čimbenika na svjetskoj energetskoj sceni i energetskoj politici, a to su SAD. Dakle meni je žao ali nisu vas primijetili prije, šta da radimo. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević, replika. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvažena ministrice i potpredsjednice Vlade, možda niste prvo dobro slušali kada sam ja govorio. A drugo mogu vam posvjedočiti ovdje kolege u Saboru protekle 3, 3, 4 godine sam u politici nisam nikad nikoga nazvao glupim. Dapače, izbjegavam nisam nikad nikoga ovdje osobno uvrijedio niti ponižavao, nikada, to je prvo. Iako u protekle 4 godine nije bilo trenutaka i vremena i mojih osobnih situacija da neki nisu zaslužili to, ali mislim da to nije dobro u javnom prostoru. Uz puno uvažavanje naših međunarodnih partnera bez kojih apsolutno se ne može iskoristiti naš geostrateški potencijal i naše geopolitički položaj, međutim možemo li mi išta napraviti sami, može li ova Vlada išta poduzeti sama? Evo ja vas pitam išta jedan projekt da mi navedete koji je od geostrateškog značenja da je ova Vlada u stanju poduzeti, ja bih to zaista volio čuti. Samo ću vas sve podsjetiti LNG projekta, dakle o kojem se priča godinama. Da, pričalo se i u vrijeme HDZ-a. prije dvije godine je najviša hrvatska delegacija išla u Katar, od tada zadnjih godinu dana Katarci ih novina čitaju što se dešava na relaciji Hrvatske-Katar po pitanju LNG-a. znate tko je vlasnik zemlje na kojim bi trebao nastati LNG terminal? Svi pričamo velikim riječima, ajmo se spustiti u sasvim krutu realnost, vlasnik zemljišta za LNG terminal je HYPO banka koja je vlasnik Austrijska banka koja trenutno prodaje tu istu HYPO banku. Tko će sutra biti vlasnik? Ne znamo. Da li itko u našoj zemlji, a to je valjda odgovorna Vlada i resorno ministarstvo nešto poduzeo da bi se pričalo o tom zemljištu? Ne, Ne, i dalje vjerujte mi iz mnogih zemalja istočno i zapadno danas možete preuzeti to zemljište za trećinu cijene od onog što je procijenjeno, samo se nitko nažalost ne bavi s time. A kad smo kod gluposti, dozvolite mi evo to nije osobno, dakle ja ne vidim niti jedan projekt koji je Hrvatsku u mogućnosti staviti na kartu svijetu kao što je nizinska pruga Rijeka-Zagreb staviti Rijeku na kartu svijeta kao novu točku ulaska robe u EU i izvoza za centralnu Europu i odustati od nizinske pruge, da to je glupo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana prva potpredsjednica i ministrica Vlade Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Dakle ne razumijem što znači da li je Hrvatska u stanju sama napraviti jedan projekt, da li je Hrvatska u stanju sama postati ključni faktor u energetskoj sigurnosti ovog dijela Europe? Nije, ne, za to treba suradnike, za to treba partnere, za to treba zemlje s kojima će surađivati i u regiji i izvan regije, naravno da je tako. Da li je Katar ili bilo koja druga zemlja stavila monopol na bilo koji naš energetski projekt? Ne, mi možemo surađivati sa cijelim nizom zemalja i surađivat ćemo i surađujemo sa cijelim nizom zemalja. A što se tiče zemljišta, suprotno onome što vi mislite, dakle Vlada radi na tome i rješava taj problem uključujući i mogućnost olakšanog rješavanja kroz Zakon o strateškim ulaganjima, a LNG je strateška investicija u Hrvatskoj. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana potpredsjednice Vlade. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvažena potpredsjednice i ministrice. Rekli ste ako vas pozovemo u Sabor da ćete se vrlo rado odazvati, mi smo vas pozvali, čitava oporba, svi klubovi oporbe su zatražili od predsjednika Sabora da se stavi na dnevni red, čak mislim da je HDZ pisani trag ostavio o tome. Znači mi tražimo ali se Vlada oglušila na to. Prema tome, evo pozivamo vas, znači niste dobili ono što je čak i pisani Znači da, opoziciju ne tretirate kao dio Sabora, važan dio sabora. Želite da to bude i članovi vlasti, ali vlast ne žele propitivati vanjsku politiku, vlast je zadovoljna. I vi ste sami rekli da ste zadovoljni prema tome neće biti rasprave o vanjskoj politici tako da samo na čistu. Drugo, govorili ste o tome da li je udar, da li je ulazak Hrvatske u Europsku uniju udar na ekonomiju. Tu se s vama u potpunosti slažem, udar na ekonomiju je hrvatska konstanta. Udar na ekonomiju je počeo '90.-tih godina kada se počelo pljačkati za vrijeme pretvorbe, to je bilo, kada se počelo uništavati sve što je vrijedilo. Ostali su samo najžilaviji, ono što nismo uspjeli, uostalom, udar na ekonomiju se i danas događa upravo smo ujutro govorili danas u u jedan mali segment koji se tiče znanosti a to je Imunološki zavod. Znači i ono što fantastično funkcionira ono želimo zatrti. Druga stvar je, slobodno tržište, malo prije ste spominjali o slobodnom tržištu da smo postali dio slobodnoga tržišta Europske unije. Kada su u pitanju male države bez velikih korporacija i bez jakog bankarskog sustava koji mi nemamo, mi si samo tepamo imamo jake banke. Slobodno tržište jest udar na male, on je udar na male ali ne samo na Hrvatsku nego i sve ostale države. Mi smo plijen kao što je plijen i Grčka, kao što su plijen mnoge druge države velikih korporacija ali to je sasvim sigurno tema za neku dužu, kompleksniju raspravu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle ja ni ne znam da li vi smatrate da rasprava u odborima koja je inače nota bene otvorena za sve zastupnike, da rasprava u odborima saborskima nije rasprava u Saboru. Ta rasprava se kontinuirano događa. Mi kontinuirano raspravljamo, ja sam ovdje pa barem jedanput u dva mjeseca na Odborima vanjskopolitičkom i europskom i raspravljamo o hrvatskoj vanjskoj politici i razno raznim vanjskopolitičkim i europskim temama. I koliko je meni iz moja tri mandata poznato svaki saborski zastupnik također može sudjelovati ako ga interesira vanjska politika na tome. A sve što odluči parlamentarna većina za Vladu je zakon. Molim lijepo radi opet sada javnosti ako Vlada da pisano izvješće Sabor će raspraviti o pisanom izvješću o vanjskoj politici. A ovo je također rasprava o vanjskoj politici, ovo je također rasprava o vanjskoj politici samo je segmentarna. Idemo u novu repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Ivan (HDZ)** Poštovana gospođo potpredsjednice hrvatske Vlade, nije dobro makroekonomske pokazatelje koristiti ad hoc ovako ili onako. Što se tiče rasta hrvatskog izvoza, dakle svi ekonomski analitičari znaju da se radi o provozu a ne o izvozu. I nešto se malo izvoz promijenio zbog metodologije. Nekada se mali izvozi nisu računali i to je činjenica. Ne može zemlja koja ima pad zaposlenosti, koja ima pad industrijske proizvodnje, šta to izvozi? Što se to proizvelo što se izvozi? A što će tiče energetike, pogledajte, da bi Hrvatska mogla direktno dobivati plin iz europskog praktički pravca, iz Rusije morala se napraviti interkonekcija jer bez toga se nije moglo napraviti. To dok nije bilo spoja sa Mađarskom granicom toga naprosto nije bilo, to je činjenica. Druga stvar, da bi Hrvatska mogla koristiti svoj plin iz sjevernog Jadrana morao se napraviti magistralni cjevovod Fažana-Lučko a o tome da transjadranski plinovod nitko nije spominjao jer mislim kako možete tako nešto reći. Pa promjer magistralnog cjevovoda do Splita se promijenio i povećao upravo zbog toga da sutra bude dio transjadranskog plinovoda. To vam piše u dokumentaciji. A što se tiče energetske politike, to su osjetili hrvatski građani, 35% skuplji plin, 25% skuplja struja a o Siriji ne bih htio govoriti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku potpredsjednica Vesna Pusić. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle što se transjadranskog plinovoda tiče, ta odluka donesena o tom pravcu, da će ići tim pravcem a ne na Bukov west je donesena u 6 mjesecu 2013. godine. …/Upadica se ne čuje./… Ne, ne, ne, odluka o tome da će se ići transjadranski plinovod a ne Bukov west je donesena od strane konzorcija u 6. mjesecu 2013. godine. Gospodin Šuker kada se time bavite i kada o tome govorite bi trebali znati. zbog toga smo mi prije donošenja te odluke sazvali sve ministre vanjskih poslova na trasi transjadranskog plinovoda u Dubrovniku, skupa se ne razumije./… dakle konzorcija koje je na kraju tu odluku i donio. Prema tome, a i do dana današnjega je pitanje na koji način i radimo i morati ćemo se još dosta pomučiti na tome da se faktički od albanske točke gdje plin prelazi preko u Italiju da se to povuče i po našoj strani Jadrana. Ja sam optimistična i mislim, dakle obale jadranske, i mislim da ćemo u tome uspjet, ali daleko je to od završene stvari. A ponavljam, odluka o pravcu je donesena u 6. mjesecu 2013. godine. Dakle nema govora o tome da se to tada znalo i imati vlastitu infrastrukturu za to da koristite vlastite resurse je jedno, a biti točka na energetskoj karti Europe i sigurnosnoj

Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana potpredsjednice Vlade. Rasprava o energetskoj politici u okviru pristupanja Hrvatske u gospodarski prostor Europe podrazumijeva između ostalog i poštivanje normi tog gospodarskog prostora, pa i onda kad nam ne ide u prilog, a pogotovo onda kad regulativa koja definira taj prostor ide nama u prilog. Vi ste spomenuli jedan od tri projekta koji će doprinijeti hrvatskoj energetskoj učinkovitosti, istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadran. Pa upravo na tom projektu smo pokazali aljkavost ili neznanje Hrvatske Vlade. Naime, pristupilo se istraživanju i raspisivanju natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika bez izrađene strateške procjene utjecaja na okoliš. Do polovice siječnja Hrvatska Vlada mora izdati dozvole kompanijama koje su iskazale svoju svoju zainteresiranost za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. U međuvremenu je naručena strateška procjena utjecaja na okoliš koja će bit gotova tek u ožujku mjesecu. Tom strateškom procjenom će se utvrditi da li će na nekim od polja na kojima se može vršit istraživanje i eksploatacija biti moguće uopće pristupiti istraživanju i eksploataciji. Što se može dogodit da netko od polja koje je 6 svjetskih kompanija iskazalo svoj interes, naknadno se može utvrditi da tamo se neće moći niti istraživati, a kamoli eksploatirati ugljikovodike. Prema tome, na tom projektu ili Vlada ne zna ili postoje neki drugi razlozi koji nama nisu koji nama nisu dostupni, a koje je Vlada zaobišla u tom postupku istraživanje i eksploatacije. Prema tome, kada govorimo i o tom postupku koji je vrlo važan za energetsku neovisnost Republike Hrvatske Vlada je pokazala kako se ne smije raditi jer se može doista dogoditi blamaža Hrvatskoj Vladi i Republici Hrvatskoj ako nakon što se izdadu dozvole za istraživanje i eksploataciju u siječnju, već u ožujku od toga moramo odustati jer će nam ta strateška procjena reći da to na tom polju ne smijemo raditi. Odgovor na repliku, potpredsjednica Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Sve će bit na vrijeme gotovo i ne treba Hrvatskoj podmetat nogu na svakom koraku. Ovo je za Hrvatsku važan projekt, on će ići, dati će nam energetsku sigurnost, dati će nam i političku sigurnost i dati će nam ulogu i u Europi i u regiji. Nemojte podmetat nogu. Bit će problema raznih i razne druge zemlje će se ovdje javljati. Ovdje će sve bit na vrijeme, kako treba i Hrvatska će na ovoj točci ići naprijed šta god se govorilo. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospođo ministrice, vi ste rekli da na odborima izlažete stavove Hrvatska u smislu vanjske politike, ali odbori ne dospijevaju u javnost, materija sa odbora ne dospijeva u javnost. Jeste li igdje vidjeli u medijima da je ono što je bilo na odboru preneseno u javnost. Evo javnost interesira jesmo li mi zemlja anti ISIL ili smo članica kalifata. Pa nas je kalifat uključio, to je najsjeverozapadnija zemlja kalifata, Hrvatska. To imate kartu kalifata. Ali istovremeno smo i članica anti ISIL-a. Pa jasno da bi morao narod znati u čemu, gdje živi, u kalifatu ili ne u kalifatu. ono što nas zanima, a to je što vi kažete da je Hrvatska bila crna rupa prije vaše Vlade energetska crna rupa. Nema Hrvatske, ne svijetli ni struja, nemamo ništa, živimo kao u kao u … federaciji, tamo onoj republici federalnoj. Dakle nije točno da je tako. A osim toga, vi dobro znate tko je i kada i za koliko prodao upravo kalifatske izvore u Siriji nafte, dakle ova Vlada je prodala i to budzašto. U Siriji INA-ine izvore nafte. Nadalje, kada govorite o transjadranskom plinovodu pa to je samo ideja. Čime se vi dičite? Za godinu dana više vaša Vlada neće biti ovdje u Hrvatskoj, dakle na vlasti, ali smo pustili ideju transjadranskog plinovoda. Tako puštate ideju i u drugim energetskim stvarima koje nismo ostvarili.Prvi metri, kubni metri plina ukoliko bude u Jadranskom moru došlo do eksploatacije nakon istraživanja će bit tek za 5 do 6 godina. Nijedan kubni metar plina nije iskopan za vrijeme ove Vlade, nijedan energetski objekt koji proizvodi struju nije izgrađen, nijedan metar plinovoda, naftovoda, kako je rekao već netko od kolega. O čemu vi pričate da je sad nešto postignuto? Koja su to postignuća energetska u Hrvatskoj za vrijeme vaše Vlade? Odgovor na repliku, potpredsjednica Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Dakle, moram vas obavijestit da Hrvatska nije odgovorna za rat u Siriji, s tim nismo imali ništa. Prema tome, to je donekle utjecalo na ovu situaciju koju ste spomenuli, rat u Siriji je donekle utjecao na to. Što se tiče ideje, pa naravno koja god Vlada dođe nakon izbora i sljedećih i onih iza toga i onih iza toga. Na nekim projektima koji su racionalni i u interesu Republike Hrvatske ako nije potpuno iracionalna će nastaviti raditi. Na TAP-u u ovom trenutku, dakle transjadranskom plinovodu Hrvatska ne može raditi osim diplomatski i osim pripremajući dio koji će e zvati ili se zove IAP, a to je jadransko-jonski dio koji nas povezuje na kojem PLINACRO radi u ovom trenutku. Dakle, Sokar firma koja na tome radi u Azerbejdžanu, to je azerski plin ima posebni odjel za suradnju sa PLINACRO-m na upravo razvijanju ovog dijela od Albanije pa prema nama. Ali mi ne možemo raditi na plinovodu između Azerbejdžana, Turske, Grčke, Albanije i Italije. To zaista nije u našoj nadležnosti, ali naravno možemo i jesmo doprinijeli odluci da se izabere taj pravac, a ne pravac koji bi zaobišao ovaj dio južne Europe. To je činjenica. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo u petak.